ukazuje i privilegiju da svaki put kada možemo ovde da se javimo i kažemo važne stvari, pa iz tog razloga je važno integrisati u toj diskusiji koju već imate priliku da kažete i sve ono što je bila tema dnevnog reda prethodnih dana, jer nažalost ne možemo svaki put da se javimo, ne možemo da stignemo jer istekne vreme.Iz tog razloga oprostićete mi ako moja diskusija bude malo i šira u odnosu na kontekst i na temu koja je danas pred nama, a u svakom slučaju izbor članova Saveta REM-a je izuzetno važna tema i da biografije ljudi koji su predstavili to i Odbor za kulturu koji je Odbor za kulturu koji je nama predložio to, ima veliku odgovornost prilikom predlaganja ovih kandidata i da ćemo u svakom slučaju, a naravno nakon njihove verifikacije pratiti njihov rad, ali pre svega ovde u diskusijama sugerisati na sve ono što se dešava u sredstvima javnog informisanja, u medijima, na različitim portalima, na društvenim mrežama i svemu ostalom što je i širi kontekst možda u odnosu na sve ovo što govorimo danas.Iz tog razloga, nećete mi zameriti da se pre svega osvrnem na jednu temu koja je došla iz redova sadašnje opozicije, a ne znam koliko će oni dugo moći nositi tu kvalifikaciju opozicije, čini mi se da će neke druge snage i neke druge političke struje potisnuti one koji sebe nazivaju etabliranom opozicijom, jer očigledno da oni lutaju u vremenu i prostoru, a pokušavaju ponovo da sebe kvalifikuju kao nekog ko je kredibilan.Znamo da njihov kredibilitet ne postoji pre svega ne zato što ih mi ne volimo, zato što su naši politički protivnici, već zato što se nisu kvalifikovali u onom periodu kada su obnašali vlast i znamo kakve posledice je Srbija, naše društvo imala nakon te dugogodišnje vlasti.U tom kontekstu meni je vrlo interesantno, a mislim da to treba da bude tema i Saveta REM-a, šta znači termin – refanšizam, koji određeni političari iz ovih grupacija konstantno u medijima koje imaju na raspolaganju svakodnevno, 24 sata u sedam dana da izgovaraju u tim medijima, tim portalima itd? Šta znači taj termin i da li je on povezan sa terminom lustracije meni zaista nije jasno, ali mi je jasno da bi oni da se svete.Ja bih samo da podsetim sve građane Srbije da pogledamo malo nazad, da kada god je neko pokušavao da se sveti, kada je došao u tu priliku, da je Srbija stradala, da su njeni građani stradali i da to nikad nije bilo dobro. Tako da, ta platforma koju oni zagovaraju u ovoj vrsti priče podrazumeva da mi u nekom budućem vremenskom periodu, ako bi oni ne daj Bože došli na vlast, treba li bi očekivati neko zlo.U

hoću samo da kažem da kako se SNS nosila u tom periodu kada su oni bili vlast i da napravim to poređenje sa tim revanšizmom koji oni danas najavljuju sa svim onim što su oni radili u tom periodu kada su obnašali vlast. Da postavim pitanje, šta znači taj revanšizam? Da li to znači da u periodu kada su oni vladali i ne daj Bože ponovo da dođu na vlast, da se podsetimo na sve ono kako je to bilo. Da se podsetimo da u periodu, evo politički samo da kažem, dok su oni bili vlast da je Crna Gora proglasila nezavisnost, da je lažna država Kosovo proglasila svoju nezavisnost, a da političke, ekonomske, privredne u kontekstu privatizacije i svega ostalog, u kontekstu pravosuđa, medija i svega ostalog, posledice koje su oni stvorili su trajne.Da podsetim malo i na to kako se SNS borila u periodu od osnivanja od 2008. do 2012. godine, pa da kažem da smo mi skromnijim resursima, imali na raspolaganju jednu radio stanicu „Fokus“ radio, gde je moj kolega Uglješa Mrdić, kolega Vlada Đukanović, Ksenija Vučić svakodnevno u razgovoru sa građanima, u otvorenom programu komunicirali i nisu se plašili da čuju glas naroda. Ili je možda pomoć nama u smislu dolaska na vlast bila možda poslednjih mesec dana mogućnost da na jednoj kablovskoj maloj televiziji „Kopernikus“ uoči majskih izbora 2012. godine neko od nas, od naših funkcionera tadašnjih i kandidata gostuje na toj televiziji. Ili, treba to da poredimo sa ulogom žrtve koju oni danas predstavljaju i na međunarodnom planu, na unutrašnjem, da oni nemaju prostora u medijima sa setom televizijskih kanala koje oni imaju na raspolaganju, portala, medija, radio stanica, svih nedeljnika praktično osim jednog, dnevnih novina gde oni prosto, ako to pogledate sada i napravite jednu komparaciju, nemaju temu, odnosno njihova tema je revanšizam. Znate šta, mi kada dođemo, mi ćemo to sve da počistimo, mi ćemo revanšizmom, lustracijom, a mi treba da budemo u strahu zato što to neko do njih najavljuje. Mislim da njihova imena ne treba ni spominjati koliko su jadni i koliko su bedni u smislu svega onoga što predstavljaju.Da bi kredibilitet tih političara istakli na videlo ja ću navesti jedan primer u smislu tog revanšizma ili lustracije, kako bi je trebali na pravi način nazvati, da su oni takav zakon jedan i usvojili 2003. godine. Taj Taj zakon se zvao Zakon odgovornosti za kršenje ljudskih prava i usvojen je 2003. godine, a važi do 2013. godine. U tom periodu kada su oni to najavljivali nakon petooktobarskih promena 2000. godine, ništa od svega toga nisu uradili, nisu sproveli. Prema tome, kredibilitet za tu temu ne postoji uopšte.Znači, ne samo da ste vi to najavili, ili već ste i usvojili u vašim skupštinskim većinama, znamo i kako ste pravili skupštinske većine i većinske i manjinske i da nije postojalo ni preduslova, ni političke volje u svemu tome i sada ponovo pokušavate to da najavite.Srpska napredna stranka kada je došla na vlast, prvo manjinski, pa onda 2014. godine i preuzela potpunu odgovornost kada je premijer Aleksandar Vučić postao, nije se nikome svetila. Možda će to neko politički reći da je to greška, ali mi smatramo da je to i hrišćanski, i ljudski i politički ispravno, jer smo mi gurali priču napred, gledali smo kako da podižemo Srbiju sa kolena na koje su je oni bacili i da nikada više ne dolazimo u tu poziciju da radimo ono što su nažalost oni u tom proteklom periodu, ne samo radili, već su pravili štetu.Mi to nećemo u svakom slučaju dopustiti, ali ono što je važno u svemu ovome istaknuti da svu političku snagu koju mi imamo ovde u parlamentu, rejtingu koji imamo među građanima ćemo iskoristi o svemu ovome što možemo svakodnevno da vidimo, to je da podižemo Srbiju, da podižemo je na političkom planu, da je podižemo na infrastrukturnom planu, na ekonomskom planu, na planu borbe protiv kriminala i korupcije i svega ostalog, a mi svoj fokus, svoje vreme nećemo trošiti na bilo kakav revanšizam.Mi očekujemo samo od pravosudnih institucija, od svih onih koji u državi Srbiji treba da rade svoj posao da i ono što je bilo u proteklom periodu ako nije zastarilo, a nažalost većina toga je zastarilo, da se procesuiraju i bez obzira na ime i prezime. Nećemo sejati strah, nećemo slati poruke bilo kakvog revanšizma, nećemo slati poruke bilo kakve osvete, jer za sam kraj da ponovim, kad god je neko u svojim političkim platformama spominjao osvetu Srbiji, Srbija, njeni građani su stradali.Zato Srpska napredna stranka, naša poslanička grupa će se boriti za napredak, za saradnju, za jedinstvo i za sve ono što za našu decu, za budućnost naše dece znači, a to znači snažna, jaka, ozbiljna Srbija koja ide napred. Zahvaljujem se narodnom poslaniku Adamu Šukalu.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem pretres o listi kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske narodni poslanici, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Gordana Čomić, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Mina Rolović Jočić, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Nina Matić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Ivana Joksimović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Svetlana Đorđević, samostalni savetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Đorđe Komlenski, kao i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.

Poslovnik je Poslovnik, onda ćemo ići ovako.U ovom zakonu, vezano za predloženi član 2. predložio sam da se iz njega briše član 3. koji govori o segregaciji i to iz dva razloga, jer smatram da je segregacija vrlo ozbiljan prestup kojem nije mesto u Zakonu o zabrani diskriminacije, njemu je mesto u u krivičnim zakonima i takvim odredbama kako bi bile daleko preciznije, primenljivije i bile na odgovarajući način podložne sankcijama, je mesto u Krivičnom zakonodavstvu, samim tim trebalo je da proistekne iz rada i nadležnosti Ministarstva pravde. Ne omalovažavam rad kolega koje su radile na ovom predlogu, ali ovako definisano i ukoliko ostane u zakonu o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, samim tim su implementirano kao deo Zakona o zabrani diskriminacije, može stvoriti ozbiljne probleme u primeni samog zakona. Jednostavno to je nešto što je bila moja želja da se kroz ovaj amandman koriguje, a u nekom budućem vremenu imajući sve to u vidu definiše kroz Krivični zakonik.

kojim fizičko ili pravno lice razdvaja bez objektivno i razumnog opravdanja druga lica ili grupu lica po osnovu ličnog svojstva kako je definisano u članu 2. stav 1. člana 1. ovog zakona, a dobrovoljna odvajanja od drugih lica na osnovu ličnog svojstva ne predstavlja segregaciju.To je ljudsko pravaški termin i to je ono što se dešava u životu u Srbiji, jer imate ne teritoriji Republike Srbije osnovne škole koje su primer segregacije, na primer u gradu Nišu i nije jedino, gde su u jednu školu smeštena sva romska deca, zbog toga što roditelji ne žele da romska deca idu u isto odeljenje sa njihovom decom. Koliko je to krivično delo? Ni malo. Koliko je dopušteno? Nikako. Zato je segregaciji mesto u ovom zakonu, jer nije to jedini primer da su segregaciji skloni mnogi koji sami za sebe vrlo autoritativno govore kako su tolerantni, kako su puni razumevanja za različite od sebe, ali u relanosti imate da neće da izdaju stan Romima ili neće da im deca idu u školu sa Romima ili na bilo koje drugo lice različito od njih po etničkom i po nacionalnom poreklu.To je razlog zašto ne prihvatamo ovaj amandman. Da li će biti problema u primeni? Naravno, kao i uvek kada se poriče realnost diskriminacije nekih lica.

Hvala, uvažena predsedavajuća.Uvažena gospođo ministara, dame i gospodo narodni poslanici, nešto bih rekao što nisam stigao kada je bila rasprava u načelu o predlozima zakona o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije.Ono što je suštinski važno da se napomene da je Srbija ostvarila ogroman napredak u ove dve oblasti i može da se svrsta u rang modernijih i razvijenih zemalja EU kada je u pitanju zabrana diskriminacije, kada je u pitanju borba protiv diskriminacije po bilo kom osnovu i principu. Smatram da je jako dobro što ćemo sigurno kao većina u Narodnoj skupštini Republike Srbije glasati za oba ova zakona, ali to ide u prilog još snažnijoj podršci, borbi protiv diskriminacije i naravno borbi za posebno prava žena i svih onih koji definitivno jesu, iako živimo u 21 veku, veku četvrte industrijske revolucije, naučnog i tehnološkog razvoja, to je nešto sa čime se suočavamo u svakodnevnom životu i radu.Posebno bih napomenuo to da je Republika Srbija napravila jedan jasan institucionalni koncept, institucionalni okvir za borbu protiv ovakve vrste pojava, koja naravno negativno utiče na sam razvoj države, na modernizaciju, pa i na kraju krajeva na naš ekonomski razvoj i prosperitet, s obzirom da je praksa praksa pokazala da posebno u politici, da kada imamo zastupljene žene i kada one imaju mogućnost da u jednom većem broju budu zastupljene, posebno u procesu rukovođenja u državnim institucijama, da srazmerno tome imamo i dodatne rezultate i dodatne mogućnosti za našu državu.Ono što je jako važno i što bih napomenuo, vama gospođo ministar, da se za to zajedno izborimo u narednom periodu, to su to su ekonomska prava žena, to su mnogi projekti i ambijent koji treba da se napravi kako bi se žene ekonomski osnažile. Mislim, da je to ključni aspekt, to je ključna stvar kako bi pitanje ravnopravnosti, kako bi oblast ravnopravnosti pa i antidiskriminacije, na kraju, krajeva, doveli do nekog nivoa gde ćemo o tome govoriti samo u nekom filozofskom aspektu, dakle govoriti o nekim retkim pojavama koje mogu da se dese u našem društvu.Dakle, ključna stvar je da imamo što više projekata u okviru unapređenja ženskog preduzetništva i da napravimo sam ambijent kako bismo bi se žene brže brže i što hrabrije odvažile da pokreću privatne inicijative, preduzetničke inicijative i kako bi bile što nezavisnije. Mislim da je to ključ ovog problema. Mislim da politika kvota, ona jeste dobra za početak, pokazala je neke svoje rezultate, ali mislim da ćemo konačni rezultat i uspeh pokazati samo tada kada budemo imali takav ambijent da bez razlike, bez obzira ko kom rodu pripada ili polu može da pokrene sopstveni biznis, da se zaposli na bilo kom mestu, a da pri tom ne bude na bilo koji način diskriminisan. Mislim da mi tim putem definitivno idemo.Kada se uporedim sa nekim mnogom razvijenim zemljama, sada govorim u oblasti u kojoj ja dovoljno informacija i gde sam na izvoru informacija, recimo o pitanju učešća žena u politici, mislim da imamo sjajne rezultate, mislim da je tu faktički Srbija pokazala da ima dovoljno političke volje da pokaže da možemo da se izborimo sa problemom i možemo jednog dana, u skorijoj budućnosti, da kažemo da diskriminacije, apsolutno nema.Zemlja koja je simbol, koja je bastion demokratije i demokratskog uređenja, dakle, SAD u svom kongresu koji broji oko 550

ima, ja mislim, 94 poslanice, da postoji i da dobro funkcioniše i radi Ženska parlamentarna mreža. O tome ste i vi pričali.Na kraju, krajeva učestvovali ste u radu te mreže, a mi sa druge sa druge strane smo to svojski podržavali, kao nešto što je jako dobra inicijativa i nešto što unapređuje rad Narodne skupštine Republike Srbije i jedan dobar primer ženama u celoj Srbiji, ne samo ovde u Beogradu, da imaju mogućnost, imaju okvir, imaju dobar signal i dobru političku volju da se bore dodatno za svoja prava, bilo gde da žive, bilo gde da rade. Naravno da ćemo se boriti zakonskim ostvarivanjem jednog kvalitetnog zakonskog okvira da ne smeju da budu diskriminisane po bilo osnovu.Stoga, što što jeste poenta i gde želim da poentiram u ovom govoru je to da predsednik Aleksandar Vučić i SNS imaju političku volju da pitanje rodne ravnopravnosti i pitanje antidiskriminacije rešavaju na jedan sistemski, strateški, postupan način koji će kao glavni rezultat imati jedno društvo jednakih šansi za sve ljude koji apsolutno neće na dnevnom nivou imati ovu temu o kojoj govorimo prethodnih nekoliko dana, već ćemo govoriti o tome ko je kvalifikovaniji, ko je bolji za određenu direktorsku poziciju ili poziciju Vladi Republike Srbije, državnoj instituciji, bez obzira kom polu i rodu pripada.Sa takvom politikom ćemo nastaviti. Srpska napredna stranka će zdušno i u narednom periodu podržavati ovakvu politiku, ovakve inicijative, s obzirom da želimo jedno kompetitivno društvo, gde podrazumevamo gde žene i muškarci imaju ista prava kako bi se takmičili u toj tržišnoj utakmici. Hvala.

i kojima se propisima zabranjuje ponašanje zasnovano na predrasudi, dobro pogledati u poslednjih stotinak godina, kada je segregacija u godina je devojčica Rubi, crna devojčica, išla u pratnju u školu sa federalna agenta i sa maršalom. Cela Amerika je smatrala da je to nedopustivo, da crna deca idu zajedno sa belom decom u školu. Tek nedavno, u suštini kao društvo, SAD se suočavaju sa svim razmerama rasizma kao sredstva, kao ličnog svojstva koje se bira za nemilosrdnost prema različitim po boji kože. Ono što je važno da tamo postoji dijalog o tome.Ono što mi želimo da izgradimo je dijalog u Srbiji je u tome zašto imamo segregaciju? Žene koje ste spominjali, takođe su bile meta segregacije, zato što su žene, samo zato nisu mogle da idu u iste razrede, u ista odeljenja sa dečacima, samo 70 ili 100 godina posle toga. Škole za devojčice su otvarane kasnije nego škole za dečake.Imate dečake.Imate jednu volju u društvu da zbog nekog ličnog svojstva nemilosrdno se ponaša prema nekome, pojedincu ili društvenoj grupi. I ono sa čime sa ja slažem, a to je da je Srbija čvrsto rešena da gradi kulturu ljudskih prava i da se bavi ženskim ljudskim pravima i antidiskriminacijom, to je da se zajedno borimo za to da takva volja za nemilosrdnim ophođenjem prema bilo kome različitim od nas se kruni onoliko brzo koliko ćemo svi ulagati energije u to.

danas raspravljamo o zakonu u pojedinostima, mislim na izmene i dopune Zakona o diskriminaciji, i o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Ja bih kao šef poslaničke grupe, danas rekao i nešto što nismo govorili kao poslanička grupa, u načelu.Mi kao poslanička grupa ćemo svakako u danu za glasanje podržati oba ova zakona iz razloga što smo pažljivo čitali oba zakona, pažljivo ih analizirali, i videli da tu ima dosta dobrih rešenja i da se tu dosta vagalo i merilo, kada su u pitanju pojedina rešenja, koja su, sa stanovišta između ostalog i nas, iz Jedinstvene Srbije i naše

programu.Jedinstvena Srbija se uvek zalagala i za zabranu diskriminacije, odnosno protiv diskriminacije, uvek se zalagala i za rodnu ravnopravnost, i da je to tako, govori i činjenica da smo kao politička stranka na najvišu političku funkciju koju imamo, a to je potpredsednica Narodne Skupštine Republike Srbije, izabrali ženu, damu, Mariju Jevđić, i ponosni smo na to.Mi to.Mi smatramo da zakon o rodnoj ravnopravnosti, čak i nije potrebno donositi, jer rodna ravnopravnost, je civilizacijska tekovina, nešto što je normalno, nešto što se podrazumeva.Mislimo da to nije pravno pitanje koje treba regulisati zakonom, ali smo svesni i te potrebe.Mi ljude ne delimo ni po polu, ne delimo ni po nacionalnosti, po veri, po boji kože, mi ljude posmatramo sa stanovišta njihovih ljudskih karakteristika, posmatramo sa stanovišta njihove časti, njihove istinoljubivosti, po tome da li poštuju svoju tradiciju, kulturu i kako se odnose prema svojoj državi, kako se ponašaju kao građani države u kojoj žive i to su jedini parametri sa kojima, i sa stanovišta, sa kojih mi posmatramo ljude, a svakako ne po nekim svojim specifičnostima i osobenostima.Međutim, dok mi ovde govorimo o rodnoj ravnopravnosti postoje ljudi poput Dragana Đilasa koji sebi daju pravo da tuku bivšeg bračnog druga i najbliže članove porodice i to sve pred mi ovde danas govorimo o rodnoj ravnopravnosti postoje ljudi poput Dragana Đilasa koji se kriju iza suprotnog pola i isturaju suprotni pol kako bi promovisali njega lično i služili kao svakojaki štit.Dok mi danas govorimo o rodnoj ravnopravnosti postoje ljudi protiv Dragana Đilasa koji plaćaju žene da vređaju druge žene poput slučaja kada je jedna od tih njegovih žena i radnica izašla ispred jedne jedne javne ustanove u jednom gradu i iznela najteže moguće uvrede protiv svih žena koje rade u Javnom sektoru u tom gradu.Dok mi danas govorimo o rodnoj ravnopravnosti postoje ljudi protiv Dragana Đilasa koji zloupotrebljavaju tešku i problematičnu situaciju jedne maloletne devojčice zarad sticanja najjeftinijih mogućih političkih poena.Dok mi danas govorimo o zabrani diskriminacije imamo ljude poput Dragana Đilasa koji sebi daju za pravo i stavljaju se iznad ostalih, pa prete saobraćajnom policajcu koji je samo radio svoj posao, preti novinarima koji su samo radili svoj posao, preti studentima na ulici samo zato što su izgovorili nešto se njemu ne sviđa.Iako mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da ovakav zakon i ovakvi zakoni nisu potrebni jer su civilizacijsko dostignuće, jer su nešto što se podrazumeva i što je normalno zbog ovakvih ljudi, svesni smo potrebe donošenja ovog zakona, dok mi ovde danas, ali ne samo danas i svakoga dana donosimo zakone kojima se država Srbija uređuje, kojima državu Srbiju činimo boljom, efikasnijom, bezbednijom, snažnijom, postoje ljudi poput Dragana Đilasa i Marinike Tepić koji čine sve da oslabe lažima oblate i na svaki način destabilizuju državu koja im je dala sve, koja im je dala slobodu, koja im je dala mogućnost školovanja, obrazovanja, koja im je dala mogućnost korišćenja raznoraznih životnih šansi u kojoj žive i rade.Zašto to rade? Zato što oni iz dna duše mrze snažnu Srbiju, zato što mrze tradicionalnu srpsku kulturu, tradiciju, običaje. Oni čak, čini mi se, mrze i multietničnost Srbije, jer njima svaka nacija smeta. Oni negiraju naciju, oni negiraju nacionalne kulture, oni negiraju nacionalne tradicije. Za njih je sve to seljačko, za njih je sve to primitivno, oni mrze iz dna duše i Šumadinca i Lalu i Eru i Bunjevca i Zaplanjca, jer su oni sve ono

našeg društva. Oni žele svet u kome će vladati bez izbora, u kome će vladati bez zakona i u kome će svi ljudi biti njihov plebs.Upravo zato su oni napali i Dragana Markovića Palmu, jer je on tipičan predstavnik te države, odnosno te Srbije koju oni iz dna duše mrze. On je porodičan, čuva tradiciju, poštuje crkvu, neguje tradicionalnu kulturu, voli svoje ognjište, zalaže se za jedinstvenu Srbiju državu u kojoj će svi narodi se ponositi svojim identitetom, državu u kojoj će se svi narodi međusobno poštovati, uvažavati, državu koju poštuju i kojoj veruju.E, takvu Srbiju oni žele da prikažu kao izopačenu, takvu Srbiju oni žele da pokažu kao nazadnu, kao dekadentnu, jer upravo Šumadinci, Ere, Lale, Bunjevci, Zaplanjci su najveća prepreka u ostvarivanju njihove orvelovske nadnacionalne, nadinstitucionalne i antidemokratske im je da Šumadinci, Ere, Bunjevci, Zaplanjci i ostali, nikada neće podržati njihovo nametanje vrednosti, njihov pokušaj nasilnog menjanja svesti, destrukcije tradicije i tradicionalne kulture, morala i porodice, ali šumadijski hrast slobode, samosvojnosti, jedinstvenosti je duboko u korenju, čvrst je i zdrav, a njegove grane dopiru do svakog dela Srbije. Taj hrast je izdržao i mnogo veće nevolje od Marinike Tepić i Dragana Đilasa. Srbija je pokazala kroz istorija, a pokazuje i danas da može i nacionalno i demokratsko, da može i tradicionalno i moderno, da može biti svoja ali deo sveta.Dok mi danas, i ne samo danas, donosimo zakone i gradimo i jačamo institucije države, Marinika Tepić ispred vrata Višeg tužilaštva prošle nedelje nakon davanja iskaza, ne trepnuvši slaže kako je tužilac obećao da će predmet prebaciti iz tužilaštva u Kraljevo za tužilaštvo za organizovani kriminal, iako zna da ne postoji zakonski osnov za to, iako zna da se o tome nije ni govorilo u tužilaštvu, ali ona jednostavno igra svoje lažljive igre sa institucijama ove države, nateravši tužilaštvo koje je predano radilo svih ovih dana, koje se nije oglašavalo i samo radilo svoj posao, da mora da demantuje njene navode.Zašto

nije joj prvo valjalo tužilaštvo u Jagodini, tražila je da se izmesti. Kad je izmešteno u Kraljevo, sad joj ne valja ni Kraljevo, traži tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu, može i Hag, može i Mauricijus, može šta god, ali činjenice ostaju. Gde god da bude ona nema dokaza, ona nema žrtava, jer sve što je rekla je slagala, sve što je rekla je izmislila i sve je to u fikciji i u okviru njenog kruga pokvarenosti.Juče je Sanda Rašković Ivić na jednoj od tih njihovih televizija rekla: "Evo, vidite šta se dešava u Srbiji dok Igora Jurića policija privodi", kako ona kaže, a nije privela, već je samo pozvala da bi se informisala o njegovim navodima organizovane pedofilije u Srbiji, "Dragan Marković Palma grmi na nacionalnim televizijama." Pa, zar Sanda Rašković Ivić sebi daje za pravo da ona presudi, a da taj kome ona sudi unapred i svojim lažima, jer je sve što je izrekla slagala, takođe, i to je demantovao profesor Veraldi, i to sam pričao ovde, da se ne ponavljam i pismom ambasadoru Srbije u Italiji i časopisu "Vreme",

su radili Fariseji, nekada i zato tu ekipu i nazivam farisejima srpske političke samo mogu da joj kažem da ona ne može da manipuliše građanima Srbije. Građani Srbije nisu njeni pacijenti. Građani Srbije znaju da razmišljaju, znaju da rasuđuju i vrlo dobro znaju da donose vrlo razumne i vrlo odgovorne odluke.Oni su kukavice. Dragan Đilas, a i svi ostali koji tuku žene, koji ih zlostavljaju, koji ih zanemaruju, jesu kukavice. On je to pokazao i time što nije prihvatio, odnosno odbio je TV duel sa Draganom Markovićem Palmom. Danas ga je Dragan Marković Palma pozvao da idu i na poligraf, jer građani Srbije zaslužuju istinu, zaslužuju da se sazna ko je ovde i u ovoj celoj situaciji lagao, jer ova afera koju je osmislio i finansirao Dragan Đilas jeste uznemirila javnost Srbije, jeste uznemirila građane Srbije.Građani Srbije imaju pravo da saznaju šta je istina, ali oni kao kukavice izbegavaju da se suoče sa istinom, izbegavaju da se pogledaju u oči sa onima koje lažno optužuju. Pretpostavljam da će izbeći i poligraf.No, da se vratimo mi opet na ovu našu temu. Srbija je demokratska, Srbija je snažna, Srbija je svoja, Srbija je deo sveta. Videli smo prekjuče da istina izlazi na videlo. Imali smo jednu veoma važnu izjavu predsednika Češke, izjavu kakvu do sada nismo mogli da čujemo i to je veliki uspeh današnje Srbije. Taj uspeh ne mogu da ponište ti fariseji političke scene, kao što je Dragan Đilas, kao što je Marinika Tepić i ostala svita i bratija.Srbija je danas poštovana. Mi ćemo ovde izglasati i zakon o rodnoj ravnopravnosti i mi ćemo ovde izglasati zakon o zabrani diskriminacije i učinićemo Srbiju još bližom bližom svetu, učinićemo je još snažnijom i još uspešnijom.Još jednom ponavljam, mi kao poslanička grupa ćemo u danu za glasanje glasati za ove zakone.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima predlagač, Đorđe Komlenski.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Ovim amandmanom sam ja predložio da se član 3. briše.Članom 3. je bilo predloženo od strane predlagača da se član 7. Zakona o zabrani diskriminacije menja i glasi tako što on dobija jedan ogroman prostor za pogrešno ili namerno pogrešno tumačenje, jer kaže – posredna diskriminacija postoji ako na izgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa…Šta je to naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa se uopšte ne definiše ni na koji način, podleže jako širokom tumačenju, čak i oni koji nisu kvalifikovani da tumače ovako komplikovane i teške teške odredbe.Onda kaže, da preskočim deo – osim ako to objektivno, opravdano, legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.Ovakva definicija, bez obzira što se predlagač zakona pravda time što se usklađuje sa evropskim zakonodavstvom, sa direktivama, itd. jednostavno, za srpsko zakonodavstvo, ovo je srpski zakon, je apsolutno neprimerena, neprimerena za način na koji se u Srbiji može funkcionisati.Ova odredba nije bila moguća da se popravi na drugi način amandmanom. Smatram da je ranija odrednica koja je postojala u zakonu daleko kvalitetnija, pa onda neka predlagač pronađe odgovarajuća i precizno rešenje koje neće pružati mogućnost za raznolika tumačenja možda potpuno identičnih situacija.Hvala.

ne što je samo neophodno da bude u okviru zakona zbog evropske direktive, nego je vrlo očita i životna u praksi i možete da nađete sijaset primera kada imate neutralnu odredbu, a onda odjedanput vidite da neutralna odredba se primenjuju kroz de fakto diskriminaciju, dok je de jure ne možete naći.Imate čak i teže primere u Srbiji u ja ću vam navesti dva. Prvi je, na primer, da Zakon o nacionalnim savetima obavezuje lokalne samouprave da u lokalnim samoupravama u javnim službama, agencijama, svim nivoima javne vlasti imaju zaposlene pripadnike nacionalnih manjina koji žive na njihovoj teritoriji u odgovarajućem procentu i onda se to ne dešava ili se dešava da se za tako sistematizovano radno mesto zapošljava lice koje nije pripadnik ni jedne nacionalne manjine.Ono što što je vrlo lako dokazati jeste da se čak i na takvoj odredbi koja je afirmativna, ali se u praksi očituje kao diskriminacija naročito su žrtve Romi.Drugi primer su neutralne odredbe koje se tiču radnih prava i kad pogledate sadržaj odredbe, vidite da je ona neutralna, a kad pogledate, recimo, stanje u korporaciji ili među državnim službenicima, po Zakonu o državnim službenicima, ne Zakonu o radu, onda vidite jasnu, ali vrlo jasnu posrednu diskriminaciju nekih lica ili grupa lica na osnovu njihovog ličnog svojstva.Kada to nije slučaj? To je ovaj drugi deo koji vas buni. Ako imate objektivno legitimne ciljeve. Jedan korpus zakonodavstva u Srbiji ima te legitimne ciljeve i oni podrazumevaju da ako hoćete da se okruni nepravda u jednakom postupanju prema nejednakima, onda morate nejednakima, različitim malo u odnosu na većinu, stvoriti šansu da zaista zajedno sa većinom sklone od sebe uzroke diskriminacije, tako da Ministarstvo ostaje pri Predlogu zakona. Zahvaljujem.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Gospodine Komlenski, izvolite. **Đorđe Komlenski**

5.Prvo, u prvom pasusu ima jedna slovna greška, gde fali jedno slovo „e“ pri kraju rečenice. U predlogu piše: „uvrdljivo“ umesto: „uvredljivo okruženje“.U stavu 2. sam predložio da se malo preciznije definiše svako verbalno, neverbalno ili fizički neželjeno ponašanje. Znači, moj predlog je da polno uznemiravanje u smislu ovog ovog zakona bude svako svesno i namerno verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje itd, koje ima za cilj, jer ako kažete „koje ima za cilj“ onda taj ko je vređao verbalno ili neverbalno je to morao da uradi svesno i namerno. Ako to nije radio svesno i namerno, onda nema cilj, onda je to potpuno besciljno.Znači, ovaj stav koji predlažete zaista gubi smisao bez ovog dodatka – svesno i namerno.U krajnjem slučaju, može da dovede do toga da pod udar ovog zakona dođu osobe, bez obzira što su punoletne, čija lična svojstva ne bi dozvolila da budu gonjene ni prekršajno, ni krivično. Znači, mora da postoji očigledna svesna namera da se postigne cilj, a cilj je vređanje, da bi to bilo sankcionisano. Znači, nema cilja ako nema svesti o tome šta se hoće i namere da se upravo baš to hoće.Hvala.

Ako vi smatrate da ljudi koji namerno diskriminišu druge ljude nemaju svest o tome da to rade, onda možemo da otvorimo dijalog o tome imaju li ili nemaju i zašto diskriminišu druge ljude.O njihovoj nameri može da se govori samo ako uključimo i to da ćemo kvalifikovati i umišljaj kao delo.Diskriminacija, verbalna, neverbalna, polno uznemiravanje, dešava se zato što se smatra da je to prihvatljivo. Počinilac takve diskriminacije možda ima svest, ali nema etički odnos prema tome da ne možeš omalovažavati, uznemiravati ženu sa kojom radiš, ženu na ulici, ženu u samoposluzi, Roma koga sretneš. Ne možeš, ne smeš, zabranjeno je takvo postupanje.Ali, ja sam vama zahvalna za uvršćenje svesnog delovanja u ovaj zakon, pošto ćemo najverovatnije upravo na osnovu vaše ideje imati jedan ozbiljan društveni dijalog sa pitanjem - zašto ste nemilosrdni prema različitima i slabijima od sebe? Tu će biti i narodni poslanici i akademska zajednica, profesori univerziteta, stručna udruženja, civilno društvo, da raščivijamo kako se to bira da uznemiriš nekoga i da ti se to sviđa, kakva je to svest, da maltretiraš neku osobu različitu od sebe, polno, ili kako god, verbalno, neverbalno, i da ne razumeš da je to nedopustivo.Tako da, ostajemo pri formulaciji, ali sam zahvalna za ideju da se o tome vrlo ozbiljno razgovara. **Vladimir Orlić** Hvala.Narodni poslanik Uglješa Mrdić Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi gospodine Orliću, uvažena gospođo ministarka sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, ako se igde poštuju ljudska i manjinska prava u Evropi, to je svakako u našoj Srbiji.Srbija je u više navrata i u sadašnjem periodu i prethodnih godina pokazala da je Srbija i zemlja i vladavine prava i poštovanja svih mogućih ljudskih i manjinskih prava, i što, naravno, samo potvrđuju izmene zakona i svi ovi amandmani da Srbija uvek ima sluha da se menja na bolje, ali isto tako, da poštuje svoju tradiciju.Moram na početku svog današnjeg izlaganja da istaknem da je na današnji dan 1999. godine, od strane NATO agresora bačeno nekoliko bombi na Kliničko-bolnički centar „Dragiša Mišović“ u Beogradu i da je stradalo sedam gardista, tri pacijenta i jedan čuvar. To je strašan zločin koji se ovde dogodio. Srbija se branila, Srbija je tada bombardovana. To polako, ne polako, nego sasvim sigurno u svetu shvataju svi grešku koja je napravljena. Ovom prilikom želim da iskoristim i da čestitam predsedniku prijateljske Češke Republike, koji je shvatio grešku koju je napravila Češka, grešku koju je napravio NATO pakt.Češka pakt.Češka je, čini mi se, dve ili tri nedelje pristupila NATO paktu uoči sramnog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, ali predsednik Zeman je iskoristio priliku da se izvini srpskom narodu, Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, i isto tako da podseti da se srpski narod bio uvek prijateljski nastrojen prema našem sada bratskom, prijateljskom češkom narodu i 1938. godine i u posleratnom periodu, kada je tadašnja Čehoslovačka bila u nimalo zavidnoj situaciji kada se nalazila između udara zapada i istoka. Srpski narod je bio tu.Srpski narod je uvek bio uz svoje prijatelje. Srpski narod je bio uz Češki narod. Predsednik Zeman je shvatio da se Češka ogrešila o Srbiju i sprski narod, ali srpski narod, Srbija i svi građani Srbije su uvek pružali ruku svim drugim narodima i koji žive na teritoriji Srbije i koji žive u okolnim državama.Cela ova priča i ova sjajna akcija države Srbije, što se tiče vakcinacije, samo pokazuje da Srbija pomaže, Srbija voli, Srbija neguje svoje komšije. Srbija spašava živote. U Srbiji, na sreću, sve veći i veći broj je vakcinisanih ljudi. Srbija daje vakcine i Hrvatskoj i Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji i BiH.Srbija se izgradila zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću u jednu modernu, demokratsku državu, koja jača ekonomski sve više iz godine u godinu, u kojoj se poštuju ljudska i manjinska prava, koja je objavila žestok rat mafiji i gde vidimo prve rezultate u borbi protiv mafije.Ali, ono što mene zabrinjava kao narodnog poslanika poslaničke liste

ostrašćena, umobolna kampanja koja se vodi protiv prvog čoveka države Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.Iz vidimo žestoke i sramne napade i vidimo i osetimo divljanje Đilasovih medija. Ponovo je meta predsednikov sin Danilo Vučić, koji je kriv samo zato što je sin predsednika Srbije. Da li se štite njegova ljudska prava? Ponovo je na meti i Andrej Vučić, koji je kriv samo zato što je brat predsednika Republike. Ponovo je na meti gospodin Anđelko Vučić, koji je kriv samo zato što je otac predsednika Srbije.Kakva je tu uloga, što se tiče poštovanja ljudskih prava, ali što se tiče i onoga o čemu smo danas raspravljali, i REM-a i svih onih drugih koji su zaduženi za kontrolu elektronskih medija i svih drugih medija?Pa, onda imamo, nisam mogao to ni da pokažem, a ne mogu ni da prepričam, jednu strašnu karikaturu u dnevnom listu „Danas“, koja govori samo o tome da pojedini mediji kao da pružaju podršku kriminalnim klanovima. Da ne govorim o izlaganju vanrednog profesora državnog Pravnog fakulteta u Beogradu, profesora Vladimira Vuletića. Opet je udario na porodicu Vučić i najstrašnije moguće vređa Danila Vučića.Da li u Srbiji imamo situaciju da se ne poštuju prava porodice Vučić? Da ne govorimo o napadima na četvorogodišnjeg Vukana, koji je kriv samo zato što je sin predsednika, da ne govorimo o sramnim napadima na Milicu Vučić. I o tome ćuti većina medija, o tome ćuti većina raznih organizacija, da ih sada ne nabrajam. Ko njih brani?Hajde za početak da povedemo malo računa o bezbednosti porodice Vučić i svih porodica u Srbiji. Ali, sada govorimo o kršenju ljudskih prava porodice Vučić. Hajde za početak da nadležni organi, policija, tužilaštvo, odrade ono što je do njih.Ja ovim putem, kao narodni poslanik, upućujem jedan javni apel da se pojača bezbednost predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegove porodice. Zašto? Zato što je to u interesu svih građana Republike Srbije i naše države. Aleksandar Vučić je javno još jednom objavio žestok rat mafiji. Poslao je poruku i Radoju Zviceru i pripadnicima kavačkog klana i svim saradnicima Veljka Belivuka, Miljkovića i drugih kriminalaca, da je spreman da rizikuje svoj život za Srbiju u borbi protiv mafije, da Srbiju ne da, a da svoj život daje.Svi mi narodni poslanici i vi, članovi Vlade Srbije, i svi oni koji rade u nadležnim državnim institucijama treba da učine ono što je do njih, da se sačuva Srbija, da se sačuva bezbednost predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegove porodice, jer nama bez Aleksandra Vučića nema ni pobede u borbi protiv mafije, nema ni vakcina, ni ekonomskog rasta, ni poštovanja ljudskih i manjinskih prava, ni novih rezultata što se tiče i planiranja i izgradnje i svega ovoga o čemu smo danas govorili i govorili prethodnih dana i o čemu će govoriti moje drage kolege narodni poslanici.Prema tome,

pod dva, da se da puna podrška svim nadležnim organima i tužilaštvu i policiji i BIA u borbi protiv mafije i, pod tri, da se pošalje jedna poruka svetu da se u Republici Srbiji poštuju ljudska prava, poštuje pravda, ali isto tako tražimo da se poštuje i Srbija i srpski narod i svi građani koji žive na teritoriji Srbije i naši dragi Bošnjaci i naši dragi Mađari i naši dragi Romi i Hrvati i Slovaci i Rumuni i Bugari i svi koji žive na našoj teritoriji.A ko napada politiku Aleksandra Vučića? Napadaju oni koji su pripadali žutom režimu, napadaju Dragan Đilas, Marinika Tepić i njihovi saradnici.Ja samo da podsetim da Republika Srbija od 2012. godine naovamo, predvođena Vučićem, čini sve i da pored navedenog odbrani državni i nacionalni interes, čini sve za srpski narod i sve građane na KiM i i da se sačuva KiM u sastavu Republike Srbije.Ja samo da podsetim – 17. mart, strašni pogromi srpskog naroda i paljenje srpskih svetinja, crkava i manastira, nije se desio 2014. nego 2004. a znamo ko je bio na vlasti 2004. godine.Optužuju za dešavanja u Crnoj Gori. Crna Gora se odvojila od Državne zajednice Srbije i Crne Gore ne 2016, nego 2006. godine, isto za vreme vlasti Tadića, Đilasa i njihovih saradnika i saboraca.Proglašena je jednostrana nezavisnost Kosova uz slabu reakciju Srbije, ne 2018. nego februara 2008. godine.Od 2012. pa i 2014, 2016. i svih narednih godina, i danas, 2021. godine, Republika Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem, vodi politiku za očuvanje i državnih i nacionalnih interesa i očuvanje ljudskih i manjinskih prava i rast ekonomije i borbu protiv mafije i jačanje zdravstva, građevine, saobraćaja, privrednog razvoja Republike Srbije. I u borbi protiv korona virusa pokazujemo najbolje rezultate u Evropi i među najboljima smo u svetu.Prema tome, na kraju samo mogu da kažem da se Srbiji piše dobro u narednom periodu samo ako bude jaka, a jaka i stabilna Srbija koja se zalaže za mir i stabilnost i u Srbiji i sa našim susednim država, to može da radi samo Srbija, jaka i stabilna, predvođena Aleksandrom Vučićem, koji vodi našu decu u sigurnu budućnost. Hvala. Hvala.Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaj Odbora, kao i mišljenje Vlade.Reč ima Đorđe Komlenski. Zahvaljujem, predsedavajući.Amandman na član 6. je u skladu sa amandmanom 1, sa predloženim brisanjem pojma segregacije i samim tim u članu 6. se predlaže uvođenje reči: „segragacija“, traženo je i brisanje, tako da je ovaj amandman više tehničke prirode, ali ja ću iskoristiti, pošto je bilo nekih komentara, nisam hteo da ulazim u repliku, par reči.Moram da kažem da je Srbija, po onome što ja znam, jedna od zemalja sa jako dugom tradicijom izuzetnog poštovanja i ljudskih i manjinskih prava. Da mogu da budu bolja, mogu da budu bolja. I zaista me kao građanina ove zemlje na neki način i vređa poređenje sa zemljama koje kraće traju i postoje nego što u Srbiji postoji pivo.Prema pivo.Prema tome, ja vas zaista molim, ako već ima neki primer gde su ta ljudska prava zaista iznad onih suštinskih koja su u Srbiji, da nam o tome kažete, a ne o zemljama koje su nastale tako što su starosedeoce istrebili i postale država pre malo manje vremena nego što u Srbiji postoji pivo. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz. ovde pričamo o diskriminaciji, malo mešamo teme, ali dobro.Ja podržavam malo pre iznet stav ministarke i mislim da je veoma bitno da se na takav način svi zajedno ponašamo, jer da nema diskriminacije među nama ne bismo o njoj govorili. Zaista, treba da pogledamo istini u oči i da kažemo kakve nam se stvari još dešavaju i čega još ima.Naravno da je situacija mnogo bolja nego pre 10, 15, 50 godina, ali uvek moramo da idemo dalje i da pokušavamo da budemo sve bolji i bolji.Koliko bolji.Koliko romske dece dolazi kod naše dece na rođendane? U mom slučaju da, Petar dolazi na rođendane i moja se ćerka Anđelija druži sa njim. Dečak je Rom i ide sa njom u odeljenje. Ne bismo toliko pričali o pravima Roma da nemamo probleme koje imamo. Kada pričamo o diskriminacijama, ne pričamo samo o odnosima, o položaju žena, mada, koliko ljudi vozi automobil kod žene koja je automehaničar i ne proverava da li je dobar automehaničar ili ne, nego razmišlja o tome da li je žena ili ne, pa da li da vozi taj automobil kod automehaničara? Baš sam nedavno gledao primer na našem javnom servisu o jednoj ženi koja ima mehaničarsku radnju i o tome kakav odnos ima i kakvi se razgovori vode sa njom, na primer.Daću primer.Daću vam jedan primer, namerno ću govoriti o državi koja postoji mnogo kraće od Srbije, ali mnogo toga što se tiče ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije je krenulo iz te države, kao što je ministarka dala primer. Radi se o SAD. Često se dešava Često se dešava da budu diskriminisani ljudi zbog bolesti, invaliditeta, pa i raznih vrsti bolesti, recimo zaraznih bolesti, ali postoji određeni način prenosa te bolesti. Pre 35-40 godina u svetu se pojavila bolest sida i izazvala je paniku širom sveta. Ispostavilo se da postoje određeni načini na koje može da se prenese, ali nije često zbog toga bitan ni stil života, nego se događalo i događa se i dan danas da neki ljudi budu zaraženi tom teškom, još uvek neizlečivom bolešću, zbog toga što prime krv u zdravstvenoj ustanovi i zaraze ih, bilo krvlju, bilo iglom. Sve ređe je to slučaj, ali pre 30 godina je to bio slučaj. A onda smo imali slučajeve da neko zbog toga izgubi posao, dobije otkaz, iako ne može tu bolest da prenese na kolege sa posla.Federalni sudovi u SAD su tada doneli zakon, doneli su presude u korist ljudi koji su gubili posao zbog toga što su bili zaraženi sidom, ali znate šta je pisalo u tim presudama? I tada se prvi put, meni se čini, možda grešim, ministarka to možda bolje zna, pojavio termin da je društvena smrt tim ljudima pala mnogo teže, nego iščekivanje fizičke smrti, biološke zbog bolesti. Vi ste još uvek živi, još uvek funkcionišete, a celo vas društvo zatvori i niko sa vama ne komunicira. To je diskriminacija. Društvena smrt - kada vi ostanete sami zbog toga što ste različiti od većine i ne možete ništa da uradite, ni da reagujete.Zbog toga su ovi zakoni veoma bitni i zbog te društvene smrti su presude u toj državi, koja je daleko mlađa od Srbije, ipak bile prve takvog tipa i zaštitile diskriminisane ljude da ne mogu da izgube posao. Zato kažem da je potrebno da donesemo ovakve zakone. Ima stvari koje još moramo da menjamo. Ja i na sledeći zakon imam jednu primedbu, već sam razgovarao sa ministarkom o tome da li može ili ne može da bude to primenjeno, videćemo, ali ovakve stvari moramo…Molim sve kolege da razmišljamo o tome. Znači, kada jednu osobu izolujemo zbog nečega, to se zove društvena smrt i ona pada živom čoveku mnogo teže, nego onaj nego onaj trenutak kada bude odlazio Bogu na istinu. Hvala. **Vladimir član 7. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnog polova prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč

Obe diskusije su tako pune istine, da niko normalan ne može da demantuje bilo šta od izrečenog, već samo da izrazimo duboku zabrinutost.Ja dolazim sa beogradske opštine, opštine Stari Grad, gde je poznato da su u jednom zavidnom broju nekada živeli pripadnici romske nacionalnosti i mogu mnogo da govorim na tu temu. Mogu mnogo da govorimo iz vremena devedesetih godina kako su se tada, jedan deo, opet kažem, manji deo našeg društva, se diskriminatorski ophodili prema ljudima koji se po bilo čemu razlikuju od većine, ali kada se neko diskriminiše, to ostavlja jak, gorak utisak u javnosti.Dešavalo javnosti.Dešavalo se to, imali smo razne drugove, jedan je bio Ticijan, danas u Nemačkoj radi, drugi Bekim, ovde se snalazi, radi neke teške fizičke poslove, njihove porodice, njihova deca kada su trebala da se upisuju u vrtiće gledali su ih onako sa podozrivošću da manje vrede nego neka druga deca, da su manje važna, pa ako može da baš ne idu u taj neki centralni vrtić, ako može negde van da ih gurnemo da ne budu tu.Pa, su se njihove porodice kasnije obraćale nama, pa sam doživeo to da komunicirajući sa brojnim građanima, u prethodnim godinama na pre svega svojoj opštini gde je još uvek bilo dosta pripadnika romske nacionalnosti, da obiđem mnogo porodica, stotinak porodica takvih i da čujem brojne probleme sa kojima se oni suočavaju.Jeste tačno da su mnogi problemi rešeni, da su donošeni zakoni, donose se zakoni, ali da zakoni moraju da se primenjuju. Nije dovoljno da mi pritisnemo taster, da izglasamo nešto, a da u svojoj svesti ne dođe do ključne promene. Glavna promena u društvu, glavna promena kod ljudi, jeste promena svesti, promena načina razmišljanja. To su te promene za koje sam se i lično zalagao baveći se politikom od početka svoje karijere, pa do dan-danas, i tako mislim da radim i nadalje.Da menjamo prvo sebe, da menjamo svoj pogled na ljude oko sebe, na one koji imaju određene posebne potrebe, ljude koji su drugih nacionalnosti, koji govore drugim jezikom, drugih vera, koji se razlikuju po boji kože od nas, da njih ne stavljamo sebe samo zbog tih ličnih razlika zbog kojih oni nisu krivi.Zbog čega smo mi bolji? Zato što smo svetle puti, oni tamnije puti, da smo pismeniji, da li smo kvalitetniji ljudi zato što drugačije izgledamo ili drugačije govorimo nego neko drugi? Mislim da nismo. Ima među Romima, pogotovo naglašavam među Romima, jer sam dosta takvih porodica upoznao, konkretno u Ticijanovoj porodici, njegova sestra je završila medicinski fakultet, doktorka je. Da li će neko zato što mu se ne sviđaju Romi da odbije da se leči kod nje ili da je odbije da je zaposli, a zaposlena je, radi, ali ne u Srbiji, zato što je pripadnica romske nacionalnosti? Neće. Neće i ne treba da odbije i sramota je svakog društva, ne samo srpskog, kada se nađe pred takvom dilemom da li treba uopšte da razmišlja o tome da li je diskriminacija dozvoljena ili nije dozvoljena, da uopšte diskutujemo na tu temu, ali moramo dokle god je ima, moramo da diskutujemo. Moramo da učimo i sebe, ali za nas je nekako možda već kasno, zašli smo u neke godine, pa je teže menjati navike, ali da učimo na tim negativnim primerima iz prošlosti, da učimo svoju decu kako trebaju da se ponašaju nadalje kako bi te diskriminacije bilo manje, a kažem neuporedivo je manje nego što ih je bilo pre 10, 15, 20 godina, jer se ovo društvo mnogo menjalo u međuvremenu.Upoznali smo svet, počeli smo da putujemo da se otvaramo, da komuniciramo sa Evropom, da budemo deo tog sveta, kao što i jesmo i da se u njega vraćamo i da dovodimo svet u Srbiju i da svoje kvalitete pokazujemo svetu, ali i da primimo tog sveta ono što je on kod sebe promenio.Da ne govorim da li je u Americi bilo diskriminacije, pre 100 ili 200 godina, bilo je mnogo, ali je Amerika danas bitno drugačija nego što je bila. Da li je bilo u Evropi? Bilo je. Da li je bilo robovlasništva po svetu? Pa, bilo je, ali to više nije tema. Taj svet se toliko promenio za 100 ili 200 godina da Srbija treba da vidi šta je to dobro u tom svetu da primeni kod sebe i da ono što je dobro kod nas, a kažu da smo jedan od možda naroda koji najmanje diskriminiše bilo koga, pošto smo mi srpski narod. To nije zato što sam ja pripadnik njegov, pa najviše volim svoje, što je normalno, nego zato što zaista to mislim. Ko god dođe iz Evrope ili svih delova sveta u Srbiju, da sada ne nabrajam pojedinačno, retko ko i retko kada možete čuti da je od Srbina doživeo neku veliku neprijatnost. Retko.Ali se desi da smo mi kao Srbi toliko puta u prethodnih 100 ili 200 godina bili na najgori mogući način tretirani, ne diskriminisani, nego tretirani. Tretirali su nas kao pripadnike niže rase, kao manje vredne, kao one koje treba istrebiti, proterati, pobiti, pokrstiti, prekrstiti, kako god. Ubijali su nas na stotine hiljada, predstavljali nas kao kugu, a nismo takvi. Svetu smo dali tolike naučnike, tolike sportiste, tako velike pisce, tkao velike pesnike, tako velike ljude koji su ostavili neizbrisiv trag u svetskoj kulturi, istoriji i postali deo te svetske kulturne baštine, istorijske, da da zaslužujemo da se nađemo na onom mestu koje nam pripada kao narodu.To mesto možemo da održimo samo tako što ćemo voditi računa o sebi i kakvi smo mi prema drugima. Kažu – pogledaj prvo sebe, pa onda kritikuj drugog. Uvek to tako i radimo. Da li svako od nas napravi nekad pojedinačnu grešku? Napravi, ali je strašno ako mi sebe ne želimo da menjamo, ako mislimo i onda kada smo svesni svoje greške da smo toliko smozaljubljeni u sebe da ne treba kod sebe nikada ništa da promenimo, onda ta nacija, taj narod nema budućnost. Ovaj narod je pokazao više puta u svojoj istoriji da je spreman da se menja na bolje, da je spreman da uči, da radi na sebi i tako svakoga dana i radimo u ovoj Narodnoj skupštini, donosimo nove zakone koje ovom narodu i ovoj državi treba da donesu dobro u perspektivi.Predvođeni upravo predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, smo krenuli te snažne reforme i promene 2012. i 2014. godine kada je predsednik Vučić tada postao premijer. Rešili smo tada da stavimo tačku na neke stvari koje su bile loše ranije i da krenemo potpuno novim putem napred, da zaista postanemo prava, uvažena, stabilna, odgovorna, pravna država, evropska zemlja koja zaslužuje poštovanje, ne neko ko se formalno zalaže za EU, a suštinski se zalaže samo za kriminal, korupciju i tajkunizaciju Srbije. Ne.Nije prilika kada ste na vlasti da pljačkate, nego da menjate sopstvenu državu. Predsednik je to jednom lepo rekao, samo se budala ne menja. Samo budala i glup čovek ne žele sebe da menjaju kad vide da ide loše i u tome jeste boljitak u ovoj zemlji. Promenili smo se. Srbija je danas zemlja koja je, rekao bih, možda među najstabilnijim zemljama u Evropi, u mnogo čemu, za primer mnogima u Evropi i kada govorimo o diskriminaciji.Mnogi mogu i od Srbije da uče, pre svega u tome kako može brzo da se menja jedna država, jedno društvo, kako jedno društvo kada postigne svoj sopstveni konsenzus unutar sebe može da se promeni i da postane bolje i da služi za primer celoj Evropi, bez obzira da li smo formalno član EU ili ne, da li ćemo biti ili ne, a moja želja iskrena jeste da budemo, oduvek bila i verujem da hoćemo biti, ali Srbija mora da bude i biće zemlja u kojoj će da se poštuju ljudska i manjinska prava, ali hajde da poštujemo kao što je kolega Uglješa Mrdić rekao i kada su u pitanju naša deca, sva naša deca, bez obzira da li su deca, sada kažem uvažena ministarko, vaša jer ste bili član neke druge organizacije ili su deca predsednika Republike Aleksandra Vučića, niko ne sme u Srbiji biti diskriminisan, pogotovo zbog onoga čime mu se roditelji bave ili javnom funkcijom koju vrše.Danas se na najgori mogući način diskriminišu od strane mafije, tajkuna i kriminalaca i njihovih medijskih partnera, diskriminišu deca upravo predsednika Republike, Aleksandra Vučića.Njima se ne dozvoljava pravo da budu deca. Njima se ne da pravo da to svoje detinjstvo i mladost mirno provedu, nego se poziva na njihova ubijanja, silovanja, proterivanja, vešanja, frustracije, ne znam ni ja na šta sve već.Kako već.Kako su se obratili preko društvenih mreža malom Vukanu? Rekli su – pašče. Pa ko je digao glas od raznih udruženja, raznih ovih, ja ih zovem organizacija za savest? Ko je rekao – ne možete ljudi da dete, bebu tako nazivate, ne možete da pretite smrću Danilu, on je dete, ne možete Milici, ona je devojčica. Ne možete tako da se obraćate. Nisu oni predmet političkog delovanja bilo koga. Tu decu moramo da zaštitimo danas.Roditelje, pa jesu roditelji krivi zbog toga što im je dete predsednik Republike i što ova država toliko bolje napreduje, nego što je išla prethodnih 20, 30, 50 godina? Za to treba da odgovaraju, što su stvorili i odgajili čestitog sina, državnika koji je ovu državu podigao posle 100 godina? Posle 100 godina na čelu Srbije imate Srbina koji vodi ovu državu u pravom smeru kojim treba da ide ova država. I zbog toga treba da mu se napljuju roditelji na najgori mogući način? Ne. Moramo da poštujemo svačije roditelje, svačiju decu i niko ne sme da bude predmet iživljavanja bilo koga.Pozivam ovog puta i nadležne institucije, zaštitite još jače i još bolje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Zaštitite ga od tajkuna, od mafije, od kriminalaca. Bez Aleksandra Vučića na čelu Republike Srbije nema napretka ove zemlje, nema većih plata, nema sigurnije budućnosti za svu našu decu. Bez njega na čelu Srbije, Srbija klizi u ponor i u haos. Ja sam uveren da to neće biti omogućeno onima koji to jedva čekaju u Srbiji da se desi i uveren sam da će ova država nastaviti hrabro i snažno da se obračunava sa svima onima koji žele da diskriminišu bilo koga, a posebno sa mafijom, kriminalcima i tajkunima. Hvala vam. Hvala.Na član 7. amandman je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, p konstatujem da je i ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima Sanja Jefić Branković.Pardon, prvo ministarka Čomić.Izvinite. Zahvaljujem članovima Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i predsedniku Odbora, jer je ovaj amandman u suštini iz mišljenja Saveta Evrope i preporuke Ekrija zbog kalendara unošenja nacrta, pa predloga zakona nismo sami stigli to da uradimo, ali zato su tu narodni poslanici da urade popravku i zaista zahvaljujem na današnjoj odluci.

oba predloga zakona o kojima danas razgovaramo i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o rodnoj ravnopravnosti imaju jedan zajednički cilj, a to je da unaprede ljudska prava u Republici Srbiji i načelna rasprava o predlozima ovih zakona je bila izuzetno dobra i očekujem da će i ova rasprava u pojedinostima danas biti zaista konstruktivna i da će dovesti do poboljšanja samog teksta jednog i drugog zakona.Kao što ste pomenuli, Odbor za ljudska i manjinska prava dao je mišljenje da Skupština treba da prihvati ovaj amandman i mislim da je to dobro, posebno uvažavajući činjenicu da se na ovaj način vrši bliže usaglašavanje sa pojedinim međunarodnim organizacijama, kao što je Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Saveta Evrope, a to ste i vi malopre pomenuli.Oba predloga zakona posvećuju posebnu pažnju uvođenju posebnih mera i njihov cilj jeste postizanje pune ravnopravnosti onde gde ta neravnopravnost suštinski i postoji, odnosno kod onih kategorija koje se nalaze u nejednakom položaju.U

bih se zadržala na podsticajnim merama i njihovom značaju u smislu da one jesu veoma važne u trenutku u kome se mi sada nalazimo, odnosno u trenutnoj situaciji i smatram ih apsolutno kada je reč o naročito osetljivim grupama, posebno u uslovima u kojima se Srbija danas nalazi kada imate slobodu da izrazite svoje mišljenje na najširi mogući način i upravo iz tog razloga Zakon o zabrani diskriminacije treba tumačiti i posmatrati iz više uglova kako bi se svi aspekti diskriminacije i pozitivni i negativni mogli sagledati na valjani način i ispravile postojeće razlike.Međutim, u skladu sa međunarodnim okvirom te mere moraju imati i svoju svrhu, odnosno moraju trajati dotle dokle potreba za njima realno i postoji. Zato je važno da da se njihovo trajanje ograniči samo dotle dok se ne postigne ravnopravnost jer je postizanjem ravnopravnosti suštinski potreba za njegovim postojanjem postala izlišna i ovakvo rešenje je predviđeno standardima, kao što sam rekla. Na taj način pokazujemo svoju otvorenost i spremnost da pratimo njihov korak.Dakle, nije teško prepoznati nastojanje, odnosno nameru da se izmenama i dopunama zakona kroz ovaj amandman i odredbe i pojmovi, ali i definicije usklade sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i stavovima koje ovaj sud jeste zauzeo, a u vezi sa primenom člana 14. konvencije. Mislim da idemo u dobrom pravcu i drago mi je da ste prepoznali značaj ovog amandmana. Zahvaljujem. Hvala.Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaj Odbora, kao i mišljenje Vlade.Reč ima Đorđe Komlenski. Zahvaljujem predsedavajući.Predloženom izmenom je rečeno da se naziv iznad člana 20. menja i glasi – diskriminacija na osnovu pola, roda i rodnog identiteta i onda se dalje govori dalje samo o načelu rodne ravnopravnosti.Zamenjuje se – načelo rodne ravnopravnosti polova rečima – načelo rodne ravnopravnosti. Ja ću vas podsetiti da Ustav Republike Srbije eksplicitno poznaje samo polnu diskriminaciju. Rodnu diskriminaciju u zavisnosti od toga ko kako tumači koje odredbe Ustava Republike Srbije možda u nekom širem obimu.Ovakvom promenom, prvo, sami ste kontradiktorni sa ovakvim predlogom jer kažete – naziv iznad člana se zove – diskriminacija na osnovu pola, roda i rodnog identiteta, a onda kažete – načelo rodne ravnopravnosti. Moj predlog je da se ovo objedini i kaže – načelo polne i rodne ravnopravnosti jer Ustav Republike Srbije eksplicitno poznaje polnu ravnopravnost bez namere i želje da ulazim u ova šira tumačenja Ustava Republike Srbije. Iz tog razloga i ovakva amandmanska reakcija na predloženi član 9. Hvala. Hvala.Reč ima ministarka. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Opaska i obrazloženje da rod nije ustavna kategorija pa u tom smislu ovaj zakon ne može da bude ni tema rada u Skupštini je nesmotrena zato što ni pivo nije ustavna kategorija pa imate Zakon o pivu. Nije ni detektiv ustavna kategorija pa imate Zakon o detektivskoj delatnosti i niz dalje drugih zakona. U tom smislu je naš nesporazum sa mnogima koji su prigrlili argument rod ne postoji u Ustavu pa prema tome ne može da bude zakon, a rodni identitet ne postoji u Ustavu, je u Ustavu, je argument koji se mnogo lako razlaže.Pol je lično svojstvo. Ne možete da birate pol. To vam je lično svojstvo. Imate ljude koji imaju lično svojstvo da bez obzira što drugi ljudi smatraju da su određenog pola oni sami to ne znaju i takvi ljudi žive oko nas, Helena Vuković je jedna od njih. Menjali smo svašta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da bi ona, a pre toga on živeo normalno.Nije važno koliko je ljudi nesrećno zato što nemaju zakon koji će im definisati prava, važno je da mi razumemo da bilo koje lično svojstvo ne sme da bude osnov da se prema tim ljudima ophodimo sa sa predrasudom, omalovažavanjem ili diskriminacijom.Rod je društvena kategorija. Dakle, društvo definiše šta je poželjno za muški rod, šta je poželjno za ženski rod ako ja u okviru definicije društva svog roda odlučim da se ponašam drugačije, niko nema pravo da me zbog toga diskriminiše. To je pravo mog identiteta. To je naš nesporazum.Ovaj zakon, kao i Zakon o rodnoj ravnopravnosti je duboko utemeljen u našem Ustavu i to je mnogo dobra vest, zato što je naš Ustav u uvodnim članovima jasno definisan kao ljudsko pravaški akt. Članom koji definiše jednake mogućnosti je ustanovljen i kao akt koji društvu nalaže da se bori protiv diskriminacije.Da li ćemo menjati Ustav tako da sve bude navedeno? Ne znam. Pred nama su promene Ustava druge vrste u oblasti pravosuđa. Da li će još Skupština odlučivati? To je na vama, nije na meni. Ali, eto, svi koji smatraju da im je dobar argument, da reč rod ne postoji u Ustavu, nije. Lako je objasniti da u stvara prikrivamo mizoginiju i prikrivamo volju da diskriminišemo, ali dosta nevešto. No, zajedno ćemo to već prebroditi. Pravo na repliku, Đorđe Komlenski. u Ustav, žargonski rečeno, da sam izgovorio prilikom obrazlaganja ovog amandmana.Ako ste mislili na neke druge koji govore o tome onda ste to trebali malo jasnije da kažete. Znači, ja ovde sam vrlo jasno i precizno rekao da menjate naziv iznad člana zakona i kažete - diskriminacija na osnovu pola, roda i rodnog identiteta, a onda kažete – umesto načela ravnopravnosti polova, načelo rodne ravnopravnosti.Ja sam vam eksplicitno rekao, da Ustav Republike Srbije taksativno i eksplicitno poznaje samo polnu ravnopravnost i rekao da ne želim da ulazim ni u kakve analize tumačenja, da li rodnu ravnopravnost poznaje ili ne poznaje. Doduše možda ste ishitrili u ovom trenutku, jer o tome ćemo razgovarati kod nekog drugog zakona, ali jednostavno ovo zarad javnosti da se zna. Ako ste mislili na druge neke tamo po pitanju ovog amandmana, mislim da sam bio vrlo jasan i vrlo precizan. Hvala. Hvala.Po amandmanu, Sanja Jefić Branković. amandman sa predlogom da se izmeni postojeći član 20. u stavu 1. ali osvrnuću se na stav 2. Objasniću iz kog razloga.Stav 2. postojećeg člana 20. kaže –zabranjeno je uskraćivanje prava ili javno ili prikriveno priznavanje pogodnosti u odnosu na pol, odnosno rod i rodni identitet ili zbog promene pola, odnosno prilagođavanja pola rodnom identitetu, kao i zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta ili posebne neke deteta.Zašto to kažem? Stav 2. člana 20. postojećeg zakona u delu koji se odnosi na pojam daje nam prostora da se zamislimo da li smo možda dobro razmotrili sve eventualne situacije koje se u tom kontekstu mogu pojaviti, a na koje možda nismo obratili dovoljno pažnje.Zakon ne pokriva, suštinski nije ni moguće da pokrije sve situacije koje se u životu mogu deseti i koje se mogu javiti prilikom same primene zakona, ali konkretno kada je o ovome reč, želim da pomenem da nije redak slučaj da žene vrlo često doživljavaju diskriminaciju zato što imaju rizičnu

nije dovoljno jasna i može se desiti da ista ne pokriva i bolovanje zbog održavanja trudnoće o kome sam malopre govorila ili bolovanje koje žene često uzimaju na poslu u situaciji kada moraju da vode računa o svom bolesnom predškolskom detetu, recimo i to jeste zaista čest slučaj. U tom smislu možda je bilo prostora da se razmotri ovaj pojam i da se malo jasnije i preciznije definiše član 20. ovog zakona.Praksa takođe pokazuje da je veoma učestala diskriminacija žena koje su odsutne sa posla zbog negovanja dece i nije nepoznanica da žene sa malom dece i teže napreduju na poslu i ređe dobijaju unapređenje. Verujem da se svaka žena sa tim, a ako ne u svom slučaju, suočila sa nekim takvim slučajem je nesumnjivo vid zaštite materinstva, molim vas da razmotrite tu opciju prilikom neke naredne izmene ovog zakona, jer time dodatno podstičemo i natalitet koji nam je važan, ali i ohrabrujemo žene da u isto vreme pronađu balans između materinstva i između svoje poslovne karijere. I te kako je važno da ih ohrabrimo kako bi se one usudile na taj korak pronalaženja neke ravnoteže između te dve bitne životne odluke. Hvala.

Razmišljali smo o tome, tako da jedan deo ovoga na šta upućujete u svom izlaganju u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, a drugi deo u Zakonu o radu, Zakonu o zapošljavanju, Zakon o socijalnoj zaštiti i nadam se drugim pratećim zakonima za koje će Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji ćemo u pojedinostima debatovati posle ovog, dati obavezujuće i upućujuće odredbe.Dobro je da ste to pomenuli, pogotovo zbog rečenice da ženi treba omogućiti da uskladi svoje porodične privatne obaveze i svoje profesionalne obaveze.Zajedno sa JMV i zajedno sa Poverenicom za ravnopravnost smo pokrenuli jednu drugu vrstu istraživanja i o tome pitamo samo muškarce. Dakle, pitate zaposlenog muškarca kao usklađuješ, kako harmonizuješ svoje privatne, porodične obaveze i profesionalne, poslovne, čime god da se baviš, potpuno je svejedno.Najbolja slika tog istraživanja je da većina muškaraca ne razume pitanje. Zakon o rodnoj ravnopravnosti ima i odredbe koje upućuju i na promene ponašanja u tom delu i ono se već dešava u Srbiji, bez obzira što imate istraživanje da bila trudna, ne bila, održavala trudnoću, bila zaposlena, bila diskriminisana, njoj njene obaveze obaveze porodice ostaju i to traje nekoliko sati duže nego što je to na muškarcu, a to je zajednički život, delimo. Sve delimo, pa bi onda trebali i to da delimo.Hvala vam, bićemo bićemo vrlo pažljivi sa onim što su upućujuće odredbe u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti da bi otklonili svake dileme šta to znači, da bi i time stvorili prijateljsko okruženje za rađanje dece. To je najvažnija stvar za nekoga ko hoće da rodi dete, da se oseti da drugi brinu o tome i da će to dete biti dočekano u prijateljskom okruženju. To je mnogo više nego nego što je uloga novca ili bilo šta, to da imate neki sistem prijateljskog okruženja od servisa preko stava u javnosti koji dočekuje i vas i vašu porodicu i dete koje rađate. Vacić. **Nataša Mihailović Vacić** Zahvaljujem predsedavajući.Hvala i ministarki Čomić na objašnjenju.Postoji još jedan zanimljiv aspekt ovog istog člana 9. Dakle, u stavu 2. zabranjeno je uskraćivanje prava ili javno ili prikriveno priznavanje pogodnosti u odnosu na pol, odnosno rod i rodni identitet ili zbog promene pola, odnosno prilagođavanja pola rodnom identitetu, kao i zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta ili posebne nege deteta.Ono što je zanimljiv aspekt i takođe navodi na određeni oprez u onome što će biti podzakonska akta i razumevanje šire javnosti tog člana, odnosi se naime na politiku Vlade o porastu nataliteta i može se na prvi pogled učiniti da bi mera koja zabranjuje pozitivnu diskriminaciju bila u direktnoj suprotnosti sa onim što jeste intencija Vlade da svojim merama upravo podstiče pozitivnu diskriminaciju kako bismo povećali natalitet koji je već kao što znamo duži niz decenija u stravičnom i drastičnom opadanju, pa bi samo želela da skrenem pažnju i na taj aspekt i da ako možete objasnite dodatno zašto nije ili u kojoj meri jeste u suprotnosti sa politikom Vlade i šta ćete i kako ćete

definisanim u ovom članu, ali je vaše izlaganje ključno za, nadam se, jednu široku raspravu u Narodnoj skupštini, a to je kako kako zajedno raditi da se stvori prijateljsko okruženje za rađanje dece.Kod nas u zemlji je jako dugo bila zabluda jedna zato što smo siromašna zemlja bili, zato nema dece. Ja sam vodila duge bitke pokazujući na Sub-saharu, na Pakistan, na Bangladeš, nekada čak i na Albaniju i oni su pomerili, vidi siromašno, nema BDP, nema ništa, deca se rađaju. Pogledajte ekonomski razvijene zemlje, deca se ne rađaju. Naravno da je novac važan, ali nećete vi roditi dete zato što su kolica jeftina. Da biste osetili, kako da vam kažem, sigurnost da će to dete rasti u dobroj atmosferi važno je da svi mi pokažemo prijateljsko lice svakoj mladoj ženi i muškarcu koji žele da imaju decu. Da to znači da rade urbanisti u naseljima i gradovima, da gradovi, da prijateljska prema porodicama sa decom, da imamo naravno finansijske mere koje Srbija ima, da ih popravljamo tamo gde ne valjaju, ali najvažnije od svega je da izradimo i dijalogom o tome koliko će nas biti 2030. Strategiji održivog razvoja, koju imamo nameru da inter sektorski u otvorenoj grupi radimo, koliko smatramo da može da nas bude? Isto koliko sada? Sedam miliona, devet miliona, koliko? Onda, ako se složimo o nekom broju ljudi koji žele da žive u Srbiji da onda idete unatrag, pa da kažete da bi se to dogodilo onda 2029. godine treba ovo da se uradi, 2028. godine ovo, 2027. tom smislu posebne mere su definisane ako bude volje za detaljno, narodni poslanici su više nego dobro došli na dijaloge o održivom razvoju, jer volja za rađanje podrazumeva da je atmosfera u društvu pozitivna. Ako niste društvo, u kojem žene nemaju nikakva prava i niko ih ne pita da li hoće da rađaju, kao što svaki recidiv toga da se ženama objasni da one moraju da slušaju i da kad im se kaže da rađaju da onda rađaju, prosto će stvoriti mnogo veći otpor prema imanju dece, nego što je to poželjno.Porodice poželjno.Porodice 21. veka neće biti ni nalik na porodice 20. ili 19. veka, ali je važno da porodica bude i da mi i u ovakvom zakonu zabranom diskriminacije omogućimo ugodnije okruženje za porodice koje još nemaju decu. To je jedini odgovor koji imam. Dakle, vodili smo računa o tome i hvala vam, obe narodne poslanice su pogodile i nadam se budućoj saradnji u definisanju onoga što će biti posebne mere. Zahvaljujem se ministarka na iscrpnom odgovoru.Nema sumnje da i jedan i drugi zakon o kojima raspravljamo

tema o održivom razvoju, jer kao što znamo nema održivog razvoja bez mira, niti bez konsenzusa o onome šta će biti prioriteti društva u nekom narednom periodu i svakako hvala unapred na pozivu i mi se radujemo budućoj saradnji. Hvala. Zahvaljujem.Na član 15. amandman je podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 16. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaje Odbora, kao i mišljenje Vlade.Reč ima Đorđe Komlenski. **Đorđe Komlenski** Zahvaljujem, predsedavajući.Moja intervencija vezana za član 16, odnosi se na jednu apsolutnu nelogičnost i suprotnost svim pravničkim i logičnim razmišljanjima.Naime, predlagač zakona predlaže da se na kraju stava 3. u članu 35. doda rečenica koja glasi udruženje ili organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava može podneti pritužbu u ime grupe lica čije je pravo povređeno i bez saglasnosti pojedinaca koji čine tu grupu ukoliko se povreda odnosi na neodređeni broj lica društvene grupe koje povezuje neko lično svojstvo iz člana 2. stav 1. tačka 1) ovog zakona.U sledećem stavu predlagač kaže – stav 4. menja se i glasi – u ime i uz saglasnost lica čije je pravo povređeno pritužbu može podneti inspekcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora.Ne postoji nikakva pravnička logika da udruženje ili organizacija mogu nešto što državni organ ne može. Ili je morao biti isti aršin, da je neophodna saglasnost što je potpuno logično i udruženja i organizacije, kao i inspekciji, ili onda ni inspekciji ne treba da bude potrebna saglasnost.Ovakva kontradiktornost je nedopustiva i ja moram samo da kažem da otvara prostor ozbiljnim sumnjama da neko želi da vlast ili deo vlasti prepusti nevladinim organizacijama pre nego da državni organi taj posao za koji su stručni i osposobljeni mogu da rade bar na jednak način onako kako se to nevladinom sektoru ovim želi pružiti. Iz tog razloga i ovakva amandmanska reakcija. **Vladimir Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je jedan od osnova, a drugi je posebno definisane nadležnosti uloga Poverenika za ravnopravnost i civilnog društva.Ovo je jedan od novih odredbi kojima uvažavate život. Postoje grupe diskriminisanih lica u Srbiji koje neće istupiti same i koje će živeti u diskriminaciji i u nesreći, jer samo žrtva kaže ne i onda nasilje prestaje.Pošto imaju strah, nesigurnost, stigmu, šta god da bio razlog diskriminacije, onda mi kažemo – ako se jasno prepozna i dokaže da je grupa lica diskriminisana, onda možete to da iznesete kao slučaj. Time ćete pomoći ne samo licima koja su diskriminisana i žrtve diskriminacije, nego i mnogim drugima za koje ne znate da su diskriminisana. Radi se o jednoj odredbi koja je duboko i dobrota i pravda, čak ima i tu lepu dimenziju da dozvoljava da nikad ne bude primenjena. To znači da će oni koji biraju diskriminaciju i nasilje nad nekim grupama sami prestati to da biraju.Znate, da se bude diskriminator i da se diskriminiše to je slobodna volja, to se bira, ne morate, kao što se mržnja bira. Pa, je onda društvo u obavezi da osmisli članove zakona koji ljudima koji tako biraju kažu – nemoj, ne valja se. Pa, ako žrtva bilo kojeg ličnog svojstva nad kojom se vrši diskriminacija ne istupi lično kod Poverenice za ravnopravnost, onda mi kažemo – izvolite, uradite nešto dobro za ta lica, odnosno za tu grupu. To je bio osnov i ostajemo kod odredbe.Mislimo da će mnoga dobra učiniti, naprotiv i da nema nikakvog govora o oduzimanju nadležnosti bilo kom državnom organu, naprotiv, ima možda partnerskog odnosa u partnerskom delu, ali ima jasnih obaveza na profesionalnu primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Đorđe Komlenski.Primili ste izveštaje odbora, kao i mišljenje Vlade.Reč ima Đorđe Komlenski. Pošto ja lično ne verujem u represiju, nego u dijalog, zaista sam bio iznenađen ovim predlogom da se Ministarstvo za dijalog opredeli za bezrazložno podizanje novčanih kazni koje i onako nemaju nikakvu svrhu, kada je u pitanju ni represija, ni prevencija. Smatram da se dijalogom i nekim drugim metodama može mnogo više postići nego time što će se kazne kojima se navodno preti povećati.Hvala.

godine.Iskustvo pokazuje da sve što nije jasno definisano krivično delo ume da bude prilično dobro okrnjeno pravilnim novčanim kaznama i to ličnom izvršiocu ili onom ko posrednu diskriminaciju traži ili direktno diskriminiše.Volela bih isto kao i vi da nijedna od ovih kazni ne bude naplaćena, zato što bi to značilo da nijedno delo koje je zabranjeno ovim zakonom nije učinjeno, ali s obzirom da smo realni i da znamo život u Srbiji ja se samo nadam da će iznosi koji su sada na osnovu Zakona o prekršajima tu, možda, neke koji biraju da diskriminišu odvratiti od toga i to bi bilo isto dobro za početak.Inače, slažem se sa vama o represiji. Ne mislim da je represija kao duh jednog društva ičemu dobra. Duboko verujem u dijalog, verujem u prevenciju, verujem u sposobnost ljudi koji su različiti jedni od drugih da govore o temi, o činjenici, o stanju stvari u društvu.Duboko u to verujem i mislim da ovde ima dovoljno ljudi koji takođe u to veruju, verovatno ne bi ovako razgovarali da to nije slučaj, ali dok ne stignemo evoluciono do toga da razumemo da je dijalog osnovni alat demokratije, da razumemo da su drugi uspešni od Skandinavije, Nemačke do Španije, zato što koriste dijalog kao osnovno sredstvo demokratije i to je jedino što nas razlikuje od uspešnih članica EU, dotle ćemo malo šetati i imati ovakve odredbe koje podrazumevaju da onom ko bira da diskriminiše ne može drugačije objasniti nego da mu uzmeš 50.000, 100.000, 500.000, svejedno, kako kaže Zakon o prekršajima. Na član 27. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,

želim da se zahvalim Jeleni Žarić Kovačević, pošto se radi o odredbama oko kojih smo imali velikih dijaloga i debata i sa Ministarstvom pravde i sa saradnicima našeg Ministarstva, zaista je bilo zadovoljstvo da imamo narodnu poslanicu koja nam je rešila dileme i napravila odredbe zakona tako da će biti primenjivi.Hvala. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres po svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u